Í gær ræddi ég hvernig ríkisstjórnin skildi eftir þá hópa sem verst urðu úti í Covid-kreppunni ég ræddi ekki nógu ítarlega áhrifin sem Covid-kreppan hefur haft á innflytjendur á Íslandi.

Það er ekki búið að gera nóg til að bregðast við brunanum á Bræðraborgarstíg, til að tryggja að slíkur harmleikur endurtaki sig ekki. Það er ekki búið að gera nóg til þess að koma fólki sem býr í óíbúðarhæfu húsnæði, sem býr í atvinnuhúsnæði,

Ójöfnuður eða stéttaskipting er áhrifaþáttur í þeim skilningi að láglaunahópar, ekki síst kvenna og erlendra ríkisborgara, hafa verið í framlínu hinna samfélagslegu viðbragða við faraldrinum innan heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfisins. Faraldurinn hefur í senn gert störf þeirra erfiðari, til að mynda vegna lokana, aukins álags og annarra sóttvarnaráðstafana, auk þess sem þessir hópar hafa eðlis starfa sinna vegna verið í meiri smithættu en flestir aðrir. Tekjufall og langvarandi atvinnuleysi tugþúsunda er augljóslega fallið til að auka ójöfnuð í samfélaginu í efnahagslegu tilliti. Jafnframt er mikilvægt að horfa til félagslegrar stöðu þeirra hópa sem fyrir mestum áföllum verða og líða fyrir minni menntun, tungumálaörðugleika eða annars konar jaðarsetningu. Hollt er að minnast þessa þegar fjallað er um áhrif kreppunnar á aðflutt launafólk.“

að finna með nægilega sterkum hætti í þessu fjárlagafrumvarpi; að það standi til að vinna gegn þessum ójöfnuði, að það standi til að styrkja stöðu aðflutts verkafólks hér á Íslandi, að það eigi að gera eitthvað til að koma því út úr

það megi segja að „faraldurinn hafi dregið fram í sterkari litum þann ójöfnuð sem fyrir er í samfélaginu og aðstöðumuninn sem efnahagur, atvinnuöryggi, uppruni, tengslanet og fleiri mótandi þættir skapa. Því veldur áhyggjum að ætla má að áhrif faraldursins og þrenginganna sem hann hefur í för með sér verði langvarandi og hefur verið rætt um Covid-áratuginn í því samhengi.“

réttindaskerðingu og þessum veikindum. Fræðimenn óttast að þetta muni leiða af sér stóraukinn ójöfnuð, miklu meiri hættu á alvarlegum geðsjúkdómum og langvarandi félagsleg áhrif. Þess vegna eru svo mikil vonbrigði að sjá hvað er mikið metnaðarleysi í þessu fjárlagafrumvarpi og þeirri fjármálaáætlun sem hún byggist á gagnvart opinberum fjárfestingum, gagnvart átaki í geðheilbrigðismálum, gagnvart þjónustu við öryrkja og aldraða,

og ég sit í Íslandsdeild Evrópuráðsins og veit hversu mikilvæg og stór stund það er fyrir Ísland í þessu mikilvæga ríkjasamstarfi.

eyða 23 milljónum í formennsku Íslands í ráðherraráði Evrópuráðsins þegar okkur finnst allt í lagi að eyða 130 milljónum í að borga með eftirliti með erlendum sjóðum á Íslandi? Þeir þurfa að borga eftirlitsgjald en eftirlitsgjaldið dugar ekki fyrir eftirlitinu sem fjármálaeftirlitið þarf að hafa með þeim þannig að við borgum með þeim, 127 milljónir. Á þessum risavaxna vettvangi 47 aðildarríkja Evrópuráðsins, þar sem samstarf er um mannréttindi, lýðræði og réttarríkið, þar sem Ísland getur komið sér rækilega á framfæri í samfélagi þjóða,

væntum við þess að komnar verði einhverjar jákvæðar breytingar á þessu fjárlagafrumvarpi þar sem það liggur ekki enn þá fyrir nákvæmlega hvað það inniheldur þar sem búið er að boða alls konar breytingar á því án þess að við vitum nokkurn skapaðan hlut um hvaða breytingar það eru.

af nægilegu þreki, þannig að við séum sýnileg þar sem við eigum sæti? Ef hún gæti farið örlítið yfir þetta og hvað hún sér fyrir sér að kunni að skerðast við það að fjármunir skerðist til þessa einstaka verkefnis. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Sæti okkar við borðið í Evrópuráðinu er mjög mikilvægt, sér í lagi vegna þess að við erum ekki aðilar að Evrópusambandinu. Þá hefði ég haldið að smáþjóð eins og Ísland, sem á mikið undir alþjóðasamstarfi, sæi hag sinn í því að vera með sterka rödd í Evrópuráðinu sem er stórkostlegur samstarfsvettvangur 47 ríkja í Evrópu um mannréttindi, lýðræði og réttarríki. Eflaust er frægasta afurð þessa samstarfs mannréttindasáttmáli Evrópu, sem við þekkjum öll nokkuð vel, og dómstóllinn sem dæmir um brot

Evrópuráðinu sem aðstoðar ríki við að styrkja réttarríkisrétt og skoða stjórnskipan sína í samhengi við góða stjórnarhætti.

Ég er sammála hv. þingmanni að sá stuðningur sem við höfum fundið gagnvart mannréttindum, gagnvart lýðræði og stjórnskipan er ekkert smáræði. Það skiptir okkur ótrúlega miklu máli að fá þetta aðhald og ég held að það hafi verið risaskref fyrir okkur og sé risaskref fyrir okkur að fá að taka þátt í þessu með siðuðum þjóðum. En það er spurning hvernig okkur gengur að vinna úr þeim ábendingum sem koma að utan.

fimm ára reynslu af því að sitja á Evrópuráðsþinginu. Vegna þess að hv. þingmaður var að tala um hvort rödd okkar heyrðist nógu skýrt þá vildi ég koma því á framfæri að við eigum þrjú sæti í Evrópuráðsþinginu af 340, eitthvað svoleiðis. En við eigum líka þrjú varasæti sem við notum aldrei. Flestar aðrar landsdeildir senda líka varamenn sína á Evrópuráðsþingið vegna þess að þar geta þeir gegnt öllum störfum aðalmanna nema þá helst að greiða atkvæði akkúrat þegar aðalmaðurinn er inni í sal. Það eru margar nefndir í Evrópuráðsþinginu og þær funda samtímis á meðan þingvikan stendur yfir. Þá er gott að vera með varamenn til að geta dekkað allar nefndir, en þetta hefur íslenska þingið aldrei verið tilbúið að greiða fyrir.

þar sem ég skildi það þannig að hv. þingmaður teldi það til mikilla bóta að það væri jafnt vægi ráðherra sem sæti við það borð. En mér reiknast svo til í mjög grófum hugarreikningi að það sé um tuttugufalt atkvæðavægi sem ráðherra Íslands hefur þarna miðað við það sem væri meðalvægi atkvæða. Þá er ég ekki farinn að bera hann saman við t.d. fulltrúa Þjóðverja eða Frakka. Er sem sagt betra að þetta atkvæðavægi sé

Sömuleiðis eru töluvert fleiri kjósendur á bak við mig en suma aðra þingmenn en mitt atkvæði gildir samt bara einu sinni.

Hvað finnst mér að ætti að gera? Mér finnst nokkuð augljóst að það þarf að styrkja félagslega húsnæðiskerfið á Íslandi og það þurfa að vera sértæk úrræði fyrir fólk sem er fast í óíbúðarhæfu húsnæði. Ég myndi alls ekki vilja breyta regluverkinu þannig að það væri bara hægt að geyma fólk á lagernum í atvinnuhúsnæði, alls ekki. En við þurfum líka að horfa á regluverkið sem er í kringum brunavarnir og hversu erfitt það er í raun að neyða eigendur húsnæðis til að passa upp á að allar brunavarnir séu í lagi og hversu auðvelt það er að hýsa fullt af útlendingum í atvinnuhúsnæði án þess að það hafi teljandi afleiðingar fyrir þann sem það gerir. Ég held að þetta sé vandi sem þarf að ráðast að úr mörgum áttum. Eitt af því er auðvitað að það er óbærilega dýrt að búa á Íslandi. Fólk er flutt hingað inn liggur við

í okkar ríka samfélagi að slíkt fái að viðgangast, að við höfum vitað þetta svo árum skiptir án þess að eitthvað hafi verið gert í því. Þetta er alveg ótrúleg skömm.

langar mig að fjalla um þróunaraðstoð, en það er mál sem snertir mig mjög náið þar sem ég hef unnið á því sviði um áratugaskeið.

er með að aðstoða þurfi um 274 milljónir manna um allan heim,

Þörfin á fjármagni, ekki til þróunaraðstoðar heldur neyðaraðstoðar, er talin munu aukast úr 31 milljarði bandaríkjadollara í 41 milljarð bandaríkjadollara.

og hungursneyð vofir yfir 44 milljónum manna í yfir 43 löndum.

var ég mjög ánægður þegar ég sá að hækka átti hlutfall af vergri landsframleiðslu sem Ísland mun leggja til þróunarmála úr 0,32% fyrir árið 2021 í 0,35% fyrir árið 2022. Fyrir hv. alþingismenn sem ekki hafa verið á kafi í þessum geira eins og ég má má benda á að það hlutfall sem Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, leggur til að ríkar þjóðir leggi til þróunaraðstoðar sé 0,7% af vergri landsframleiðslu. Það eru því að sjálfsögðu frábærar fréttir að við Íslendingar séum komin hálfa leið að því markmiði. Þarna erum við Íslendingar enn miklir eftirbátar Norðurlanda og reyndar flestra annarra ríkja Vestur-Evrópu. Þessi 0,03% hækkun á milli ára samsvarar 3,4 milljarða kr. hækkun á föstu verðlagi. Frábærar fréttir ef þær væru í raun réttar. Það kom nefnilega í ljós þegar betur var rýnt í gögnin, og sér í lagi í smáa letrið, að 3,3 milljarðar af þessari aukningu eru í raun bókhaldsbrella.

eins og Bretlands og annarra landa þar sem íhaldsmenn eru við stjórnvölinn, og leyfði þjóðum að skilgreina kostnað við móttöku og brottvísun hælisleitanda sem þróunarsamvinnu. Ríkisstjórn Íslands nýtti sér að sjálfsögðu þetta tækifæri til að láta hlutina líta vel út á pappír, en það eru stór mistök sem byggja á skammsýni. Þau okkar sem komið hafa til þeirra landa sem fólk er að flýja, sem komið hefur á þau svæði þar sem hamfarir og stríð geisa hefur í þær hörmulegu aðstæður þar sem fólk á flótta býr, jafnvel um áratugaskeið, eins og í flóttamannabúðunum í Dadaab í Norður-Keníu — í miðri eyðimörkinni hafa hundruð þúsunda búið, sum

til að fá dýpri skilning á því hvað það þýðir að senda fólk til baka í þessar aðstæður. Að finna leið til að hækka það sem flokkað er sem útgjöld til þróunarmála með því að taka kostnað við móttöku og brottvísun hælisleitenda inn í þennan útgjaldaflokk eru stór mistök því að þarna erum við einungis að takast á við afleiðingarnar en ekki orsakirnar. Raunveruleg þróunaraðstoð felst nefnilega í því að bæta hag fólks þar sem það býr, bæta hag þess svo það þurfi ekki að flýja landið sem það er frá, bæta hag þess svo það geti tryggt börnum sínum og fjölskyldu mannsæmandi framtíð. Þegar þú gengur um fátækrahverfi stórborga eins og Naíróbí og sérð hvernig fólk býr, fólk sem lifir á innan við tveimur dollurum á dag, skilurðu af hverju fólk er að flýja. Þegar þú sérð fólk á stríðshrjáðum svæðum, eins og t.d. Afganistan þar sem konur hafa ekki lengur nein tækifæri til menntunar,

allt frá því að lög um aðstoð Íslands við þróunarlöndin voru sett árið 1971. Sem barn fékk ég að fylgjast með föður mínum heitnum, sem sat í stjórn þeirrar nefndar, vinna við að aðstoða Grænhöfðaeyjar við að verða sjálfstæð þjóð og nýta sjávarútveginn sem þar er. Við höfum verið dugleg að miðla af þekkingu okkar á sviði sjávarútvegs, landgræðslu, jarðhita og nú síðast jafnréttis. Starf Íslands og íslenskra hjálparsamtaka er mjög vel liðið hvar sem ég hef komið og ég hef spurt þiggjendur þeirrar aðstoðar hvernig hún sé í rauninni.

og ég sakna þess svolítið í þessu fjárlagafrumvarpi að sjá ekki enn meiri aukningu á þessu. Því langar mig að spyrja hæstv. þróunar- og utanríkismálaráðherra, sem hér er, kærar þakkir fyrir það, hver sýn hennar sem nýs ráðherra þessara mála er á hvernig við Íslendingar getum tekið okkar hlut af þessu erfiða verkefni. SPEECH_END

sé séum við að taka umræðu um flóttamannaaðstoð, þróunaraðstoð og annað sem á að vera grundvallaratriði í utanríkisstefnu Íslands. Ég hef reynslu af þessum störfum eins og hv. þingmaður og hef oft undrað mig á því, bæði í mínu fyrra lífi sem alþingismaður og reyndar líka á síðustu árum, hvað við sýnum þessum málaflokki litla athygli, lítinn skilning og í rauninni litla ábyrgð. Mig langar að setja það í pólitískt samhengi af því að við höfum tekið þátt í stríðsrekstri. Við studdum innrásina í Írak. Við erum enn að horfast í augu við afleiðingarnar af því. Það var árið 2003. Árið 2001 var ráðist inn í Afganistan. Við höfum sem aðildarríki NATO tekið fullan þátt í því starfi og þeirri uppbyggingu sem þar hefur átt sér stað en það hefur ekki heyrst bofs frá stjórnvöldum eftir skammarlegt brotthvarf NATO-þjóðanna frá Afganistan þar sem Afganir voru skildir eftir á vonarvöl í höndum talibana. Það er eins og það komi Íslandi ekki við. Mig langar svo að fá umræðu um það hér á hinu háa Alþingi

Við rífumst hér, eða kannski ekki við, þau ykkar sem hafa verið hér á undan hafa rifist um það hvað skuli gera við hælisleitendur. Þar erum við að rífast um afleiðingarnar, ekki orsökina. Við þekkjum það öll að það þýðir ekki endalaust að reyna að setja plástra á hlutina. Við þurfum að tækla hlutina þar sem þeir eru. Það er stríð í Afganistan, nefndi það. Því miður virðist vera að áratugastefna í rétta átt með hluti þar hafi farið á nokkrum vikum. Mér er sér í lagi hugsað um konur í Afganistan og þau tækifæri sem þær hafa glatað. Þar getum við gert stóran hlut og ríkisstjórnin hefur sagst vilja taka á móti örfáum einstaklingum, sér í lagi einstaklingum sem hafa verið tengdir við Ísland á einhvern máta.

Það er nefnilega líka hægt að nýta stafræna tækni við að ná til þess fólks sem er að fela sig í stað þess að mæta í háskóla sem nú eru allir lokaðir konum.

leggur á flótta að ástæðulausu og við verðum að skilja hvers vegna flóttamannavandinn er af þeirri stærð sem hann er í dag. Það eru átök og stríð, jafnvel átök sem Ísland hefur stutt. Það er loftslagsvandinn án nokkurs vafa. Það er líka þessi gríðarlegi ójöfnuður á milli landa í heiminum og innan landa sem veldur því að fólk hefur engin tækifæri önnur, eða sér engin tækifæri önnur, en að leggja á flótta. þurfum að horfast djúpt í augu við okkur sjálf í þessum málaflokki og hætta að líta svo á að það að fólk reyni að leita hælis á Íslandi sé einhver vandi sem við ætlum að senda frá okkur í hvert skipti og skrifa síðan á reikning þróunarsamvinnu. Það er eiginlega engin leið til að lýsa því hvað það er ósvífin aðgerð. Það er eiginlega engin leið til að lýsa því að hér séum við, í okkar ríka landi, með allt sem við höfum að bjóða, í hverri einustu viku að vísa á brott viðkvæmum hópum, konum og börnum, og svo flokkum við það sem þróunarsamvinnu.

á Íslandi. Þá kemur kannski spurning eða kvörtun frá einhverjum: Já, en eru þetta ekki bara einhverjir karlmenn sem eru komnir hingað? Jú, ég skal nefnilega segja þér það: Það er ekki auðvelt að vera á flótta. er oft í hættu á að einhverjir hneppi það í mansal eða ýmislegt annað. Þá eru það karlmennirnir sem fara á undan til að geta síðan tekið restina af fjölskyldunni með.

á einhvern stein hérna úti í miðju Atlantshafi, þá er það fólk sem við viljum fá hingað. Við fólk sem leggur á sig svona mikla vinnu eigum við bara að segja: Velkomin.

Virðulegur forseti. Mér finnst mjög jákvætt að við séum að ræða þennan málaflokk, þróunarmál og þróunaraðstoð, undir þeim formerkjum sem hv. þingmaður gerir. Við heyrum það því miður hér í þessum sal, eins og í umræðunni úti í þjóðfélaginu, að kastljósinu er mjög beint að vandamálum í stað þess að horfa til þess að ekki aðeins er rétt að veita aðstoð og liðsinna heldur felast í því mikil tækifæri fyrir íslenskt samfélag

og viljum nú yfirleitt standast samanburð við þær. Við erum t.d. stolt af árangri okkar í jafnréttismálum en við vitum sem er að Norðurlöndin eru

hvernig þessi samanburður birtist honum, kannski líka út frá því hvaða vægi þessi málaflokkur fær í pólitískri umræðu og umræðu almennt séð. Telur hann að stefna og framkvæmd íslenskra stjórnvalda standist norrænan samanburð?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir góða spurningu og mig langar að gefa ykkur svar. Eins og hér var sagt er Ísland að hækka úr 0,32 upp í 0,35% af vergri landsframleiðslu. Noregur er með 1,02%, Svíþjóð með 0,99%, Danmörk með 0,71%. Eina Norðurlandaþjóðin sem er svona nær okkur er Finnland með 0,42%.

jafnvel að teknu tilliti til höfðatölu þá er veruleikinn sá sem hann er. En ég er hrifin af því að líta til þess sem vel er gert og reyna að læra af því.

muni spara okkur tífalt í kostnaði hér við móttöku fólks og þá erum við ekki einu sinni að telja upp hvað við erum að bæta líf fólks. Ég tel hins vegar að það séu mörg tækifæri, sér í lagi þegar kemur að hlutum tengdum loftslagsvánni, nýtingu grænnar orku Nýsköpun er líka málaflokkur sem getur hjálpað þróunarlöndunum að lyfta upp hlutum, svo ekki sé talað um að styrkja konur

kannski allra mikilvægast að horfa til þess að við séum að aðstoða fólk við að byggja upp svæðið heima, að við séum að gera það sem við getum og þar sem við gerum gagn í að gera fólki kleift að standa á eigin fótum. Að sjálfsögðu á eitt ríkasta land í heimi að vera fullur þátttakandi í þróunarsamvinnu og það erum við. Ég vil að við horfum áfram til þess hvar við erum sterk, hvar okkar styrkleikar liggja, vegna þess að það er þannig sem við gerum langmest gagn og þess vegna tek ég undir með bæði hv. þingmanni og auðvitað utanríkisstefnu okkar fram til þessa þar sem við höfum lagt áherslu á til að mynda jarðhitaverkefni, jarðhitaskóla, áherslur í jafnréttismálum og menntun stúlkna. Það væri áhugavert að kanna hvort eitthvað nýtt eða annað væri hægt að gera þegar kemur að svona frumkvöðlanálgun þar á svæðinu, þar sem það þarf kannski ekki endilega svo mikið til að komast af stað sem síðan getur orðið stærra.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið og það var ánægjulegt að heyra að ráðherra vill halda áfram að gera góða hluti á þessu sviði.

okkar eigin hjálparsamtök og byggja upp hluti í gegnum þau eins og forveri ráðherra í starfi gerði svo vel, hvort það sé stefna

áhrif umfram þá stærð sem okkar land er. Það hefur einmitt sýnt sig í t.d. jafnréttismálunum, líka í mannréttindamálum, að rödd Íslands heyrist og áhrif Íslands finnast á þessum takmörkuðu svæðum. Það er um að gera að við nýtum okkur það.

þessari vinnu almennt og ég er að sjálfsögðu reiðubúin til að bæta enn frekar slíkt samstarf og skoða leiðir til að setja aukinn hlut fjármagns í gegnum slíka vinnu.

stærð okkar eða fjármagn segir til um með því að hafa skýran fókus og byggja á þeim styrkleikum sem við höfum. En hvort og þá hvernig aukið verður sérstaklega í það verður aðeins að koma í ljós. Sömuleiðis mun ég vilja setjast niður með öllum þessum félagasamtökum og fá það einfaldlega beint í æð og ná samtali við þau um hvernig við getum aukið enn frekar samvinnuna vegna þess að þetta er eitt af því jákvæða sem við erum öll sammála um og viljum gera betur og erum öll sammála um hversu mikilvægu starfi þessi félagasamtök sinna og við viljum öll styðja enn frekar við það.

Þar býð ég og sjálfsagt við önnur hér inni sem höfum starfað á þessu sviði fram reynslu okkar og þekkingu.

Það er reynsla sem myndi hjálpa mikið við það að átta sig á því hvaða málefnum er verið að vinna í. Það er líka von mín að á komandi árum verði aukið við raunverulega þróunaraðstoð, ekki bara bókhaldstrikk.

forseti. Að koma hingað inn sem nýr þingmaður er mikill lærdómur og að koma hingað við þær aðstæður sem nú eru uppi er, held ég, bara mjög sérstakt.

og mér finnst það mjög sérstakt, svo ekki sé nú sterkar tekið til orða. Við séum að höndla með tilverugrundvöll fólks og velta fyrir okkur einhverjum þúsundum milljarða og þetta á bara að gera svona með annarri hendinni á síðustu metrunum.

mun þurfa að hafa mig allan við til að skilja og skilgreina hvað eigi sér stað. Manni skilst

hjálpa fólki við ýmiss konar aðstæður, þá skilur maður ekki að það sé verið að ráðast í slíkar breytingar á þessum tímapunkti. Ég bara næ því ekki. Er það einhver ráðdeild að fara að eyða peningum í slíka hluti núna þegar það er vitað það er vitað að það er fullt af fólki í neyð sem fær ekki stuðning og þá þjónustu sem því ber í raun og veru? Við heyrum það frá hjálparstofnunum núna að þær hafa ekki getað aukið í.

við séum í desember að velta slíkum hlutum fyrir okkur. Ég næ því bara ekki.

þannig að við vitum ekki hvort þetta stenst. Þá er líka verið að gera ráð fyrir því að ferðamannaiðnaðurinn verði bara í blússi á næsta ári, 1,4 1,4 milljónir ferðamanna á næsta ári. Þeir eru væntanlega 700.000 á þessu ári og voru 400.000 í fyrra. Það á að tvöfalda fjöldann á næsta ári og leggja það til grundvallar í tekjum þjóðarinnar á næsta ári.

Hvaða þýðingu hefur það ef spá AGS rætist og að hagvöxtur verður bara 4,1%? Við þurfum að sjá þessar sviðsmyndir, hvað geti gerst.

þannig að ég held að fjárlaganefnd muni sitja sveitt á næstu vikum við að reyna ná utan um þetta til að hægt verði að fara í 2. umr. fjárlaga fyrir jól. Það er líka ýmislegt í þessu frumvarpi sem vekur athygli mína sem þingmaður Suðurkjördæmis.

Ég sé ekki í fjárlagafrumvarpinu að það sé gert ráð fyrir byggingu hjúkrunarheimilis á Suðurnesjum. Kannski er það að finna einhvers staðar, ég bara kann ekki að lesa út úr því, en mér þætti það skrýtið eftir allt sem á undan er gengið, við erum búin að vera í rúm tvö ár að berjast við ráðuneytið að koma þessu í gang eftir að hafa skrifað undir samning í febrúar 2019, að sjá ekkert um það í fjárlagafrumvarpinu.

að drukkna, hann og sjúkrastofnanir eru fullar af veiku fólki sem gæti verið í annars konar þjónustu, þar með talið á hjúkrunarheimilum. Ég skil ekki að það sé ekki verið að byggja ódýrari úrræði heldur en þau að halda fólki veiku á spítölum þegar það gæti verið í annars konar umönnun. Það er mjög erfitt að ná utan um það hvers vegna verið er að vinna á þennan hátt. Það vekur líka athygli mína, hafandi verið að berjast fyrir því að að ný heilsugæslustöð verði sett á laggirnar á Suðurnesjum þar sem búa 30.000 manns og það er bara ein

er ekki endilega hægt að kalla þetta bara ógagnsæi, þetta pukur formannanna með allt í kringum þessa stjórnarmyndun, ekki bara gagnvart þjóðinni eða okkur í stjórnarandstöðunni heldur sínu eigin fólki og starfsfólki ráðuneytanna, er alveg stjarnfræðilegt.

þá held ég að hann sé örugglega sammála mér, og ég ímynda mér flestum í þessum sal, um að stundum þarf aðeins að stokka upp í stjórnkerfinu. Stundum þarf að breyta verkefnum nefnda þannig að þau skili sínu betur, nái kannski betur utan um stöðuna í sveitarfélaginu eða ríkinu á þeim tíma, að þau nái markmiðum

En er ekki rétt að byrja á hinum endanum, byrja á því að vinna greiningar, ræða við fólkið sem sinnir störfunum til að sjá hvernig sé hægt að nýta þessar breytingar til góðs

þegar árið er að verða búið, og fjárlög þurfa að liggja fyrir fyrir árslok, sé óráð að gera þetta með þessum hætti. Það er auðvitað hægt að búa til málefnasamning sem felur í sér að á döfinni sé að breyta fyrirkomulagi Stjórnarráðsins á kjörtímabilinu. Þá getur átt sér stað það sem hv. þingmaður nefndi, að fara í greiningar og skoða málin, eins og við gerum á sveitarstjórnarstiginu. Við ráðum til okkar sérfræðinga sem hjálpa okkur við að skoða það skipulag sem við erum að vinna eftir og hvort það þjóni þeim hagsmunum sem við erum að reyna að vinna að. En við þurfum ekkert endilega að gera þetta í byrjun. Sveitarstjórnir taka yfirleitt við í maí

með slíkar breytingar á síðustu metrum ársins og segja svo að kostnaðurinn sé óljós. Mér finnst það bara algert rugl.

Sveitarfélög úti um allt land gera það þannig. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur gerði það þannig. Þar var ráðist í miklar og nauðsynlegar breytingar á stjórnkerfinu en það var ekki gert

Þetta er ekkert flóknara. Þetta sýnir starfsfólkinu virðingu og þetta sýnir verkefninu virðingu að vinna þetta, jú, út frá pólitískri sýn en á faglegan hátt,

þessir þrír umræddu aðilar sem hér voru nefndir heldur þingmenn allir og starfsmenn allir, þannig að við værum að vanda okkur. Já, það var haldinn fundur í Grindavík og ég var á þeim fundi.

býsna hvumsa yfir því ábyrgðarleysi ríkisstjórnarinnar að hafa ekki hugmynd um þann kostnað sem fylgir uppskiptingu allra þessara ráðuneyta.

sem ætti að hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem fram undan eru. Ég kom algjörlega að tómum kofanum þegar kom að því að fá svör við annars vegar bara yfirsýninni, matinu á verkefninu; á verkefninu; hver væri ávinningurinn og síðast en ekki síst hver væri kostnaðurinn. Nú er það svo að þetta er ekki í fyrsta skipti sem þessir þrír flokkar í ríkisstjórn fara í svona aðgerðir. Það gerðist á síðasta kjörtímabili að velferðarráðuneytið var klofið niður

við að flytja þetta eina verkefni milli félagsmálaráðuneytis yfir í forsætisráðuneyti og að skipta upp í rauninni. Það var ekki verið að fjölga ráðherrum, bara skipta þeim upp, bara búa til vegg á milli, síló á milli, 270 milljónir bara fyrir það.

ræða var verið að taka eitt verkefni úr einu ráðuneyti og færa yfir í annað og kostnaðarmatið á þeim flutningi var 200 millj. kr. Það þurfti að fjölga þarna einhverjum starfsmönnum af því að það var vilji stjórnarinnar að efla

í þessari uppskiptingu sem við horfum fram á, sem er einhver mesta uppskipting á Stjórnarráði Íslands í lýðveldissögunni, við skulum halda því til haga, óundirbúin aðgerð án yfirsýnar,

Þá sér maður alveg að varla er verið að samnýta ákveðna starfsmenn milli skólastiga heldur þvert á móti. Og ríkisstjórnin hefur í rauninni alveg viðurkennt að það muni þurfa að fara í töluverða fjölgun á starfsfólki í Stjórnarráðinu.

Ætlum við bara að vera að leika okkur með hvort þessi eigi að sitja í þessum stól eða þessum eða þarna frammi eða hérna inni? Er þetta það sem við eigum að vera að leggja áherslu á Það er búið að benda á að við stöndum okkur mjög illa í því að styðja við fólk í neyð samanborið við hin Norðurlöndin.

og mér hefur þótt hún upplýsandi, efnisleg og góð og gefa kjósendum, almenningi, góða mynd af því hvað er hér á ferðinni. Til þess er auðvitað starf okkar hér á hinu háa Alþingi, upplýsa, að rýna til gagns og í gegn og veita það aðhald sem hver stjórnarmeirihluti þarf á að halda. Það hefur valdið mér svolitlum vonbrigðum, ég get þó ekki sagt að ég sé hissa, að stjórnarliðar, þingmenn, þeir sem styðja þessa ríkisstjórn, hafa ekki tekið mikinn þátt í þessari umræðu. Þeir taka vonandi við sér

stjórnvöld, hv. þingmenn, geti fært rök fyrir því hvers vegna þeir séu fylgjandi einni aðferð en ekki annarri, einni nálgun en ekki hinni. En það sem kannski er skýrast hér er að umræðan og fjárlagafrumvarpið, texti þess, hefur varpað skýru ljósi á þá staðreynd að nýtt ráðuneyti, annað ráðuneyti Katrínar Jakobsdóttur, hæstv. forsætisráðherra, er, eins og ég óttaðist, að einhverju leyti myndað um lægsta pólitíska samnefnara samnefnara í þeim málaflokkum þar sem lengst er á milli stjórnarflokkanna. En þetta er í reynd tvískipt nálgun af því að eitt er að auðvitað eru þrír stjórnmálaflokkar ekki sammála um öll atriði, og hafa ólíkar áherslur. Þá er farin þessi leið lægsta samnefnara sem við reyndar sáum allt síðasta kjörtímabil. En það er líka þannig, eins og hér hefur verið bent á, að það eru vissulega mjög stórir málaflokkar

Ég veit ekki hvort það er rétta orðið, en það lýsir því að einhverju leyti. En fyrst og fremst snýst hún um varðstöðu um óbreytt valdakerfi, óbreytt auðlindakerfi og varðstöðu um þá sem fara með völd auðsins í þessu samfélagi. Og öll vitum við hvar auðurinn verður til á Íslandi. Hann verður til við nýtingu náttúrulegra auðlinda, hann verður auðvitað til í verslun og þjónustu að einhverju leyti, en lykillinn að Íslandi er aðgangur að náttúrulegum auðlindum, hefur alltaf verið og verður um einhverja framtíð af því að mér sýnist á þessu fjárlagafrumvarpi að það eigi ekki að reyna með neinum sannfærandi hætti að byggja undir nýjar útflutningsatvinnugreinar eða eða nýta mannauðinn í landinu með þeim hætti að horfi til framfara og uppbyggingar á sviði atvinnulífsins. Gott og vel. forsætisráðherra hefur rætt um að ríkisstjórnin spanni litróf stjórnmálanna. Hún kann að gera það í ákveðnum málaflokkum en mér finnst hún eiginlega frekar vera litförótt. Hún skiptir litum og það fer eftir því hvað er til umfjöllunar hvar þessa ríkisstjórn ber niður. Það er auðvitað það sem gerist, þegar stjórnmálaflokkar taka að sér það verkefni, sjálfviljugir og með opin augun, í annað skiptið á fjórum árum, að sprengja upp hið pólitíska landslag á Íslandi. Við höfum rætt það í þessari umræðu og það hefur verið rætt oft oft og úti í samfélaginu og það mátti hafa ákveðinn skilning á því hvers vegna Vinstri græn fóru í stjórnarsamstarfið fyrir fjórum árum. En ég get ekki lýst vonbrigðum mínum sem Samfylkingarkonu og jafnaðarmanns yfir því að flokkur sem kennir sig við vinstri og grænt skuli tvisvar á fjórum árum taka yfirvegaða, kalda, pólitíska ákvörðun um að vinna áfram með þeim tveimur flokkum sem við sem eldri erum þekkjum sem helmingaskiptaflokkana því að þeir hafa á síðustu öld, alla tíð og allan lýðveldistímann, verið með alla þræði valdsins í þessu landi í sínum höndum. Þeim þráðum hafa þeir haldið með útdeilingu gæðanna, hvort sem það var nú til verktaka sem þjónustuðu herinn á meðan hann var á Miðnesheiði,

Borgarnes kemur upp í hugann. — En það þarf að sækja fram og byggja upp. Mun þessi ríkisstjórn gera það? Því miður er fátt sem bendir til þess í fjárlagafrumvarpinu. Auðvitað á fjárlagafrumvarpið að að halda gangandi þeirri starfsemi sem þarf að vera gangandi í landinu. Mig langar að vitna í hv. þm. Samfylkingarinnar, Kristrúnu Frostadóttur, sem er fulltrúi okkar í fjárlaganefnd,

En ætlar hún að gera eitthvað meira? Ætlar hún að horfa til langrar framtíðar? Ætlar hún að byggja upp? Nei, það ætlar þessi ríkisstjórn ekki að gera. Þetta frumvarp ber ekki með sér að neitt slíkt sé í pípunum. Ráðstöfun sem þó horfir til bóta, eins og það að hækka frítekjumark eldri borgara, er sjálfsögð aðgerð, en við vitum öll, af því að hver einasti stjórnmálaflokkur á Íslandi hefur skoðað þetta og gefið um það loforð í aðdraganda kosninga, að hækkun frítekjumarks atvinnutekna eldri borgara snertir u.þ.b. 1.500 af 40.000 manns sem þiggja ellilífeyri. Það að hækka skerðingarmörkin gagnvart lífeyrissjóðstekjum er auðvitað allt önnur og miklu stærri aðgerð og aðgerð sem leiðir til miklu meiri jöfnuðar og er miklu meiri þörf á en sú sem hér er gerð, þótt hún sé ágæt svo langt sem hún nær.

Þá er ekki talað um kjaragliðnunina á milli lægstu launa og bótanna, 80.000 kr. Það er stórkostlega há upphæð fyrir hvern einasta mann, hvern einasta karl og konu í landinu sem þarf að vera á örorku. Síðan er heldur ekki snert á frítekjumarki atvinnutekna sem hefur, eins og allir vita, verið á sama stað í 12 ár frá því að Jóhanna Sigurðardóttir var félagsmálaráðherra hér á Íslandi. Mig langar aðeins að nota tækifærið, hæstv. forseti, til að nefna til sögunnar þau efnisatriði sem forystukonur verkalýðshreyfingarinnar hafa nefnt á undanförnum dögum og ritað um greinar í fjölmiðla. Drífa Snædal, forseti ASÍ, bendir á það augljósa, þ.e. stöðu húsnæðiskerfisins, staða húsnæðismarkaðarins.

við teljum í rauninni enga ofrausn að gera það vegna þess að það er leið til að byggja öruggt og gott og ódýrt húsnæði fyrir fólk með lágar tekjur eða meðaltekjur, og hún skilar sér. Bjarg hefur sýnt okkur það að hún skilar sér beint í vasa launafólks. Þetta hefur verið og er krafa verkalýðshreyfingarinnar, sjálfsögð og eðlileg, enda vitum við öll að húsnæðisöryggi er grundvöllur velferðar og góðs lífs hverrar einustu manneskju hér á landi. Án húsnæðisöryggis er hættan á fátækt, heilsubresti og öðrum vondum afleiðingum þess mjög mikil og við framleiðum erfiðleika, ef ég má taka svo ósmekklega til orða, með því að tryggja fólki ekki húsnæðisöryggi.

Ég tek því undir með forseta ASÍ, stórátaks er þörf og það eru engar nýjar fréttir. Þetta hefur verið fjallað um árum saman. Sú sem hér stendur sat í sínu fyrra starfi í átakshópi um húsnæðismál sem skilaði af sér fyrir líklega líklega að verða þremur árum. Það lá algerlega fyrir hvað þurfti að gera og ríkisstjórnin var með langan lista af verkefnum sem þurfti að ráðast í. Auðvitað hefur verið ráðist í sum en það hefur t.d. ekki verið ráðist í eitt það mikilvægasta sem þar var lagt til og það var að efla vernd leigjenda á markaði, grundvallaratriði fyrir húsnæðisöryggi. — Hafi ég skilið hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra rétt hyggst ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hækka svokölluð skerðingarmörk barnabóta eða stuðnings við foreldra sem eru með börn á sínu framfæri, upp í 390.000 kr. Til að allir skilji það rétt þá þýðir það það að barnabætur byrja að skerðast við tekjur sem eru 390.000 kr., sem er nálægt lágmarkslaunum í landinu. Ég veit ekki hvort ég á að segja þetta, en jú, þetta veldur mér eiginlega djúpum vonbrigðum af því að ég held að hvar sem við erum í flokki þá hljótum við að vera sammála um að það að jafna kjör barna og ungmenna í landinu sé það mikilvægasta sem við getum gert sem stjórnmálamenn, allra mikilvægasta. Stuðningur við foreldra barna, svokallaðar barnabætur, er besta leiðin til þess að jafna stöðu barna og ungmenna á Íslandi. Langbesta leiðin til þess. lyftir börnum upp úr fátækt, gefur þeim félagsleg tækifæri sem þau hefðu annars ekki og skapar jafnvægi og jöfnuð í samfélaginu, sem ég vona að við viljum öll hafa. Þess vegna hafa jafnaðarmenn í nágrannalöndum okkar alltaf nýtt barnabótakerfi sem sitt aðaltilfærslukerfi innan hins stóra skattkerfis og það eigum við að gera. Ég heiti á þingmenn stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihluta að taka höndum saman með okkur í Samfylkingunni sem viljum hækka þessi skerðingarmörk mun meira

og gefur þeim tækifæri sem þau hefðu annars ekki. Við verðum að breyta þessu og við verðum að skynja ábyrgð okkar í því að

verða að fullþroska einstaklingum í lýðræðissamfélagi sem telja sig geta lagt til, vilja vera með, eru virkir þátttakendur. Þetta er mikilvægasta hlutverk okkar sem stjórnmálamanna. Ég fer ekki ofan af því. Mig langar aðeins að tala um orðræðuna um opinbera starfsmenn. Formaður BSRB, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, bendir á það í góðri grein sem birtist í gær hvernig orðræða bæði Samtaka atvinnulífsins og stjórnmálamanna um opinbera starfsmenn er ólíðandi. Verið er að ræða um starfsfólk í menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu, í félagsþjónustunni sem bagga á samfélaginu.

fólkið sem sér til þess að við getum stundað vinnu okkar, að við fáum heilbrigðisþjónustu, að börnin okkar fái menntun, fólkið sem ræstir allt húsnæði hins opinbera allt fólkið sem hingað hefur komið til að hjálpa okkur á vinnumarkaði frá öðrum löndum til að sinna störfunum sem við eigum hreinlega ekki fólk mjög margt af því fólki eru opinberir starfsmenn. Það rennur mér til rifja, sérstaklega í ljósi þess augljósa árangurs og þeirra fórna sem færðar hafa verið í starfi þessara starfsstétta á síðustu tveimur árum, að menn leyfi sér að ræða um heilu stéttirnar sem einhvers konar afætur á samfélaginu. Þetta er ekki boðleg umræða og ég tek undir með formanni BSRB sem segir það ábyrgðarhluta að talsmenn stórfyrirtækja og talsmenn atvinnurekenda skuli leyfa sér að tala með þessum hætti. Mig langar að lokum að ræða um það sem hér hefur verið mikið rætt bæði í morgun og í gær í þessum ræðustóli, en það eru hinar miklu skipulagsbreytingar í Stjórnarráðinu. Ég get alveg viðurkennt að ég held að það sé oft gott að stokka upp. Ég held að það sé ágætisleið til að aðlaga stjórnkerfið að kröfum, breyttum aðstæðum og líka að áherslum ríkisstjórna, og geri ekki athugasemdir við það. En ég geri athugasemdir við skort á undirbúningi og algera óvissu um það hvað þessar breytingar munu kosta. Við

þá eru meiri líkur en minni til þess að kostnaður fari úr böndunum og að ófyrirséðir kostnaðarliðir dúkki upp einhvers staðar í ferlinu. Þetta segir sig sjálft og það

hefur réttindi sem opinberir starfsmenn og það er ekki hægt að skáka fólki til bara einhvern veginn. Það þarf að gæta að réttindum þess á vinnumarkaði, það þarf að gæta kjarasamningum.

mikilvægt í þessu samhengi að upplýsa fólk um hvert það er að fara og hvers vegna, hver nýju verkefnin verða, og eins og formaður BHM orðaði það svo ágætlega í viðtali í vikunni, hvar það eigi að mæta í vinnuna og hvert umhverfið verður. Miklar breytingar á vinnustöðum geta valdið mikilli óvissu og vanlíðan, það þekkjum við, og það sem ber kannski

vinnugleði, framleiðni og hægir á. Án þess að ég vilji vera hér með óþarfa svartsýni þá held ég að miðað við hvernig undirbúningurinn er eða miðað við skort á undirbúningi sé ekki ólíklegt að það verði ekki jafn mikil framleiðni í Stjórnarráðinu næstu mánuði eins og annars yrði. Þetta þarf allt að taka með í reikninginn af því að þetta er bara hluti af því stjórnkerfi sem við höldum úti og við viljum að verkefnin gangi hratt og vel og snurðulaust.

hér er ekki gert er kannski það sem þyrfti að skoða betur. Hér er vannýtt tækifærið til þess að setja á stofn alvöruauðlindaráðuneyti á Íslandi,

mér hefði þótt það vera mikið framfaraskref ef í þessari uppstokkun ríkisstjórnarinnar hefði verið tekið það skref að stofna loksins auðlindaráðuneyti í Stjórnarráðinu sem stæði undir nafni, hefði hefði það mikilvægi og þá stöðu að til þess væri litið og eftir því tekið. Við vitum öll, og og það blasir við að með því að setja orkumálin inn í umhverfisráðuneytið, að það er náttúrlega verið að búa til vettvang orkuskipta þar sem línan er

að glíma við þessa mikilvægu og stóru málaflokka. Ég ætla að taka undir sjónarmið sem komið hafa fram, m.a. frá talskonu Landverndar,

hafi verið gengisfelld í þessum áformum. Það er svolítið merkilegt, hæstv. forseti, að í allri umræðunni um loftslagsmálin og loftslagsvána og hamfarahlýnunina, sem er sannarlega stærsta viðfangsefni okkar á þessari öld, þá vill stundum gleymast að það er líka verkefni okkar að standa vörð um fjölbreytt lífríki, um samninginn sem það varðar, sem er líka samningur Sameinuðu ber ugg í brjósti ef ríkisstjórnin og stuðningsmenn hennar halda að það sé til ein patentlausn á loftslagsmálunum, það eina sem þurfi að gera á Íslandi á næstu árum sé að virkja til orkuskipta, því að þá erum við sannarlega komin á stað sem gæti skapað meiri vanda og fleiri deilur en ef við nálguðumst loftslagsmálin úr öllum áttum, sem er auðvitað það sem við þurfum að gera. Þau þurfa að skera í gegnum alla málaflokka í Stjórnarráðinu. Allt sem við gerum, allt sem við ákveðum, allar framkvæmdir sem yfirvöld fara í, allt sem hið opinbera fer í, verður að miða að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það er stóra verkefnið

var stutta nafnið á þeim tíma, árin 2007–2009. Við þekkjum það sem höfum látið okkur þennan málaflokk varða í þetta langan tíma hvað umræðan hefur þróast ótrúlega mikið, hvað það sem þótti róttækt og eiginlega bara brjálæðislega róttækt 2007–2009 er núna engan veginn næstum nærri nóg. Þegar ég var núna í síðasta mánuði á fundi loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna í Glasgow fór ég að velta fyrir mér hvort fólk eins og við sem hefur verið þetta lengi í bransanum væri farið að verða sjálfstætt vandamál í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, að því gefnu að viðkomandi hefði ekki breytt um takt á þessum tíma. Ég veit að ég og hv. þingmaður höfum

sem skilur ekki aðgerðaleysið, sem skilur ekki þann hægagang sem reyndara fólkið lítur ekkert á sem hægagang heldur sem stór stökk fram á við miðað við það sem þau voru vön.

Hv. þm. Andrés Ingi Jónsson spyr hvort ég og hann séum farin að þvælast fyrir. Ég vona ekki, ég held að margt af því sem við erum að gera hér og leggja fram

við þær eru félagasamtökin sem eru mætt á svæðið, fólkið sem er mætt á svæðið, það er fólkið sem þrýstir á um alvöruaðgerðir. Sem betur fer erum við núna undir miklum þrýstingi frá unga fólkinu og yngstu kynslóðunum, sem skilja ekki hvers vegna okkur okkur þyki það í lagi að ræna þau í framtíðinni, sem er auðvitað ekki í lagi. Ég held samt að það sé ýmislegt til í því sem hv. þingmaður segir um gömul viðmið og það er kannski það sem ég var að reyna að lýsa þegar ég nefndi hér lægsta pólitíska samnefnarann. Viðmið Viðmið Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks um alvöruaðgerðir í loftslagsmálum eiga að vera og eru allt önnur viðmið Vinstri grænna eiga að vera, miðað við það hvernig sá flokkur talar og ef maður les stefnuna. En það er auðvitað það sem gerist í þessari knúsuðu ríkisstjórn. Það virðist sem fólk fari að sætta sig við að ná minni árangri en það veit að það getur gert í öðru samhengi. Herra forseti. Það er náttúrlega þannig þegar við blöndum saman öllum litum regnbogans þá fáum við brúnan. Það er ekki mest spennandi stjórnarsamstarfið sem hugsast getur.

hvað verður um þetta jafnvægi þegar Sjálfstæðisflokkurinn er kominn í það að vera andófsmaðurinn í þágu loftslagsmála og umhverfismála við stjórnarborðið?

Það er eiginlega það sem er sárgrætilegt við þessa stöðu og það veldur mér auðvitað áhyggjum, eins og ég var að lýsa hér áðan, að Sjálfstæðisflokkurinn með sína

fyrir nokkrum árum. Það var auðvitað alveg rétt, það var átak og það krafðist andófs og krafðist mikillar þyngdar af hálfu Samfylkingarinnar að fá Sjálfstæðisflokkinn þá til að láta af undanþágustefnunni, sem við kölluðum svo, í loftslagsmálum, að hætta að tala eins og að Ísland þyrfti ekkert að gera. Sem betur fer erum við komin af þeim stað. En við heyrum samt enn þá hæstv. ráðherra í þessari ríkisstjórn, þessari glænýju ríkisstjórn,

ég veit ekki hvernig ég á að orða það — það er alltaf verið að skreyta sig með, ekki stolnum fjöðrum í þessu tilviki, heldur gömlum og lúnum fjöðrum. Við þurfum að hætta því.

ég er upptekin af þeirri upplifun minni að hafa setið í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á síðasta þingi þar sem var til umfjöllunar frumvarp forsætisráðherra um breytingar á stjórnarskrá.

hvort þingið væri viljugt til að skilgreina orðið þjóðareign í stjórnarskránni sjálfri þannig að orðið fái einhverja merkingu, einhverja þýðingu, hvað það þýðir að auðlind sé í þjóðareigu og hvaða merkingu það á að hafa út í samfélagið allt. Þar hefur auðvitað áhrif hver er eðlileg, réttlát og sanngjörn gjaldtaka sem spegli þau skilaboð út í samfélagið að gjaldtakan taki einmitt mið af því að hér er um þjóðareign að ræða en

vegna þess að auðlindin er í þjóðareigu er fyrirtækjum ekki falið eignarhald, heldur að fá afnot og umráð í afmarkaðan tíma. Það kom síðan í hlut Vinstri grænna sjálfra að slátra þessu frumvarpi. Kolbeinn Óttarsson Proppé talaði mjög greinilega og skýrlega fyrir því í nefndinni að málið væri ekki komið fram. Hverjar eru væntingar þingmannsins til breytinga í þessum efnum á þessu kjörtímabili í ljósi orða um stjórnarskrá

spurninguna. Ég hef tamið mér að líta vonglöð fram á veginn, óttast ekki erfið verkefni og að takast á við þau og reyna að leysa þau. Ég er líka þeirrar skoðunar að það sé hlutverk stjórnmálamanna að leysa vandamál en búa þau ekki til. Það gerist kannski of oft að þau eru búin til. Það er alveg ljóst að þetta risastóra mál strandaði hér í lok síðasta kjörtímabils með þeim hætti að það er það er ekki hægt að lesa annað úr stjórnarsáttmálanum en að þessi stjórn og ríkisstjórnarflokkarnir þrír hafa gefist upp á verkefninu. Mér sýnist það vera svona nokkurn veginn það sem stendur skrifað þar. Það má hins vegar ekki gerast. Það er þá hlutverk okkar hér í málefnalegri og öflugri stjórnarandstöðu og okkar sem tökum sæti í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að sjá til þess að

verndar stjórnarskrárinnar, á meðan einkaeignarrétturinn nýtur verndar stjórnarskrárinnar en ekki auðlindir og náttúra landsins þá verður alltaf þetta misvægi þar á milli sem verður okkur til tjóns, að mínu áliti. áliti. Mikilvægasta verkefni okkar er að setja náttúruverndar- og umhverfisákvæði í stjórnarskrána og við megum ekki gefast upp á því þó svo að stjórnarsáttmálinn gefi okkur ekki mikla von.

ósanngjarnt að standa hér og nefna Vinstri græn ein um þá niðurstöðu málsins því að þarna gat maður ekki séð betur en að ríkisstjórnarflokkarnir þrír gengju hönd í hönd.

átti að fara og átti að fjara út, að þingið sæti uppi með það af því að það var auðvitað ríkisstjórnin sjálf sem hagaði málum með þeim hætti að ekki varð frekara framhald á.

það væri þá ekki hægt að kenna þinginu um að hafa ekki haft þrek til að klára frumvarpið og klára tillögurnar. Það var algjörlega ljóst öllum þeim sem fylgjast með og hafa fylgst með þessum málum. Mig langar líka að nota tækifærið núna og

talað fyrir þjóðareign auðlinda, fyrir því að innkalla veiðiheimildir og bjóða þær upp á markaði, fyrir að gera það með þeim hætti að við sýnum að við getum gert þetta. Þetta hefur verið gert í nágrannalöndum okkar og það er hægt að gera þetta. En það hefur auðvitað verið við römm hagsmunaöfl að eiga og þau sömu hagsmunaöfl eiga marga talsmenn í pólitík og á Alþingi og ég geng þess ekkert dulin. En hugsum okkur, hæstv. forseti, ef við hefðum farið af stað um síðustu aldamót, t.d. með innköllun veiðiheimilda og uppboð þeirra um nokkur prósent á ári þá værum við langt komin með að leiðrétta þetta

varðandi það sem forsætisráðherra kallar aukinn sveigjanleika Stjórnarráðsins og aðgerðir í þá átt.

og brjóta niður þessi síló, sem við köllum stundum, ég á svolítið erfitt með það samt af því að þá dettur mér alltaf í hug súrheysturnarnir í sveitinni. En þetta er víst það sem við köllum þetta. Og þetta þarf að gera. Við sjáum það í nágrannalöndunum að þar eru stjórnarráðin gjarnan kvikari, það er hægt að hólfa þau þau af eftir því hvernig pólitíkin kallar á, en þá er líka búið að byggja grunn undir þær breytingar. Það er búið að byggja lagagrundvöll undir það hvernig þær breytingar fara fram, hvernig samráð við starfsfólk fer fram,

svo vill hún búa til lagagrundvöllinn undir það að slíkar breytingar geti verið það sem gengur og gerist. Þarna er augljóslega byrjað á öfugum enda. Það er byrjað á því að færa þriðjung Stjórnarráðsins og verkefni á milli ráðuneyta og bara á pólitískum forsendum að því er virðist. Þetta kemur fólki svo mikið á óvart að það er ekki einu sinni gert ráð fyrir launum nýs ráðherra í fjárlagafrumvarpinu sem sama fólkið leggur fram og leggur þessar tillögur til.

til þessa hefur hún ekki viljað líta á Stjórnarráðið sem einingu heldur sem þessi stök sem ráðuneytin eru.

og vissi að með þeim reglum væri verið að setja auknar kvaðir á fyrirtæki og stofnanir þá sögðum við hér á þinginu: Við skulum bara ganga fram með góðu fordæmi. Látum þingið vera í fyrstu innleiðingarlotu og látum Stjórnarráðið líka vera það og bætum um betur og látum Stjórnarráðið jafnlaunavotta sig sem einingu vegna þess að kynbundinn launamunur í Stjórnarráðinu birtist ekki bara innan ráðuneyta heldur milli þeirra vegna þess að sum þeirra þykja merkilegri en önnur og kynjakerfið spilar inn í það. Svarið barst frá

en það er þegar sveigjanleikinn snýst um frelsi ráðherra til að ráðskast með starfsfólk og verkefni. Ég vil miklu frekar að við ræðum t.d. frelsi starfsfólks til að færa sig innan þessarar 700 manna einingar sem Stjórnarráð Íslands er af því að það hefur verið allt of lítið. Það hefur verið heimild í lögum árum saman, áratugum jafnvel, að fara á milli ráðuneyta

og margar aðrar ástæður. Þess vegna þarf að byrja á réttum enda og breyta regluverkinu um Stjórnarráðið áður en lagst er í allsherjarendurskipulagningu eins og nú er fyrir dyrum.

Sá kostnaður lá að mestu í breytingum á merkingum og skiltum, bréfsefni, nafnspjöldum og kveðjukortum, það þurfti að kaupa nýja stimpla og það þurfti að breyta heimasíðu og málaskrám og alls konar. Þetta er náttúrlega í stóra samhenginu lítill kostnaður og kannski helst táknrænn

Þar fer milljón út um gluggann til einskis. Það á að setja nýjan ráðherra í embætti, búa til stól undir einn ráðherra í viðbót til að stjórnarflokkarnir

Það er vel að merkja sama upphæð og var tekin af Samtökunum ‘78 þegar þau voru felld út úr fjárlagafrumvarpinu enn eitt árið í röð. Ég ætla bara að segja það, herra forseti, að ég vil frekar hafa Samtökin ‘78 á fjárlögum en að rembast við að fjölga ráðherrum til að Framsókn geti sest á fleiri stóla, en satt. Svo skulum við ekki gleyma því að þær breytingar sem er núna verið að vinda ofan af í Stjórnarráðinu sem voru gerðar í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur voru ekkert út í loftið heldur voru þær

og þar sagði, með leyfi forseta: „Víðtækt samráð verður haft við starfsfólk, almenning og hagsmunaaðila og leitast við að skapa almennan skilning og samstöðu um nauðsyn þessara breytinga.“ Svo var kjörtímabilið allt nýtt í að gera þessar breytingar. Þannig á að gera þetta ekki kasta til höndunum eins og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur vill gera. Svo ég vendi kvæði mínu í kross og beini orðum mínum að hæstv. ráðherra varðandi loftslagsmálin sérstaklega:

Í stjórnarsáttmálanum er síðan boðað að metnaðurinn verði enn aukinn, úr 55% sameiginlega með Evrópusambandinu upp í 55% sjálfstætt markmið Íslands, sem kallar væntanlega á meiri aðgerðir.

Hvernig ætlar ráðherrann að fylgja stjórnarsáttmálanum eftir hvað nýtt landsmarkmið varðar á komandi ári? Verða markmiðin um 55% sjálfstæðan samdrátt í losun lögfest eins og væri eðlilegt til að halda stjórnvöldum almennilega við efnið eða verður aðgerðaáætlun ríkisstjórnar í loftslagsmálum uppfærð og þá hvenær?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og fyrir að vekja athygli mína á henni og þakka hv. þingmanni sérstaklega fyrir að skoða gamlar fyrirspurnir frá mér. Það er algerlega til fyrirmyndar og ég mælist til þess að allir þingmenn geri það,

Virðulegur forseti. Ég ætlaði nú ekki að æsa ráðherrann upp í heitar umræður um stjórnkerfisbreytingar en það er ágætt að rifja upp að ástæðan fyrir því að ráðuneytum var fækkað og þau efld var að

Mun ráðherra gera tillögu um slíka aukningu milli umræðna? Mun ráðherra fylgja eftir markmiðum stjórnarsáttmálans með því að koma með tillögu að lögfestingu á 55% af markmiðinu og hvenær megum við eiga von á uppfærðri aðgerðaáætlun í loftslagsmálum?

Ég man ekki eftir heilbrigðiskafla í rannsóknarskýrslunni eða hvað væri að almannatryggingakerfinu, ég man ekki eftir því. Kannski er það þarna einhvers staðar, en það segir kannski eitthvað um það hversu galnar þessar breytingar voru að menn noti þetta sem röksemd í málinu. Þetta stenst nákvæmlega enga skoðun, trúðu mér, því að ég reyndi að ræða heilbrigðismál í þeim kosningum sem fóru fram eftir fjármálahrunið og það var ekki mikill áhugi á því og ég man ekki eftir neinum einasta manni neins staðar, og mikið var sagt, sem sagði að

þá hef ég sagt það áður, og við munum vonandi ræða það bæði hér í þessum sal og annars staðar, að hér er auðvitað gríðarstórt verkefni sem er mjög mikilvægt að allir komi að. Þetta verður ekki gert af einu ráðuneyti og ekki einu sinni þótt það

Þannig að ég áskil mér allan rétt til að koma með breytingar. Varðandi einstaka útfærslur þá ætla ég ekki að úttala mig um það núna, enda verða fleiri að koma að því heldur en bara ráðherra og eitt ráðuneyti.

og hann svarar bara með einhverju japli um að þetta verði skoðað í framtíðinni með einhverjum hagsmunaaðilum og alls konar liði. Það eru áramót eftir þrjár vikur. Á þeim tímapunkti þurfum við að klára þessi fjárlög. Á þeim tímapunkti þarf að liggja fyrir hvað ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætlar að leggja inn í loftslagsmálin, hvort hún ætlar að miða við úreltan metnað eða þann sem hún segist vera með. Ef það koma ekki tillögur um auknar fjárheimildir til loftslagsmála inn í þetta fjárlagafrumvarp þá er það enn eitt glatað ár í loftslagsmálum á ábyrgð Katrínar Jakobsdóttur og Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og annarra hæstv. ráðherra í ríkisstjórn Íslands.

Hann ræddi þar um jafnlaunavottunina og innleiðingu hennar og hugmyndafræði þar um í kjölfar lögfestingar eða gildistöku laga og mér hefur fundist áhugaverð

hefur mikið rætt um þýðingu jafnlaunavottunar fyrir Ísland á alþjóðavettvangi, mikið rætt um þetta mál erlendis þar sem Ísland stærir sig af því og getur vitaskuld verið stolt af því hver árangurinn er í jafnréttismálum, en á sama tíma var það eitt fyrsta verk þáverandi félagsmálaráðherra að fresta gildistöku laganna og hv. þingmaður er hér að lýsa því líka hver nálgunin var um t.d. framkvæmd á jafnlaunavottun hjá Stjórnarráðinu sjálfu. Mér hefði fundist það spegla betur pólitík forsætisráðherra að félagsmálaráðherra hefði staðið með þessu máli keikur og stoltur.

Herra forseti. Ég ætla að byrja á því að deila með hv. þingmanni brandara, þessi brandari er á síðu 333 í fjárlagafrumvarpinu og er svohljóðandi: „Markmið 1: Launajafnrétti verði náð – kynbundnum launamun verði útrýmt.“ Þar undir er aðgerðin að tryggja innleiðingu jafnlaunavottunar innan settra tímamarka með ábyrgðaraðilann forsætisráðuneyti og breytingu á fjárveitingu til verkefnisins innan ramma. er brandari vegna þess að þú vinnur ekki bug á kynbundnum launamun innan fjárhagsramma sem þegar er til staðar, nema náttúrlega að

laun kvennanna sem eru á of lágum launum, að jafna þetta innan ramma. En ég er ekki viss um að það sé það sem vakir fyrir ráðherranum heldur óttast ég miklu frekar að þetta endurspegli alvöruleysið sem er gagnvart þessum málaflokki hjá ráðherra. Þarna á að skreyta sig frekar en að gera eitthvað. Vandinn með jafnlaunavottun er að þegar teknar eru út jafn litlar einingar og ráðuneytin eru, þar sem störf skiptast í jafn marga starfsflokka og raunin er þar,

Virðulegi forseti. Ég verð að viðurkenna að mér fannst það spennandi á sínum tíma þegar forsætisráðherra

fullt starf í sjálfu sér. En svo sér maður hvernig úr þessu hefur spilast þegar ráðherrann er með málaflokkinn hjá sér

jafnréttispólitíkur ríkisstjórnarinnar. Ég er þar með í huga dómsmál þáverandi menntamálaráðherra sem rekur

því að hún hefur enga afstöðu tekið til málsins og hæstv. forsætisráðherra hefur held ég alltaf svarað fyrirspurnum fjölmiðla, almennings og hér inni í þingsal með þeim hætti að þetta sé mál menntamálaráðherrans. furðulegur hljómur í jafnréttispólitík ríkisstjórnarinnar. Ég velti því fyrir mér hvað muni þá gerast núna þegar hluti mannréttindamálanna líka kominn til forsætisráðherrans en á sama tíma erum við með stóra málaflokka í félagsmálaráðuneytinu, vitaskuld í dómsmálaráðuneytinu og mörgum öðrum ráðuneytum líka. Hvort þetta verði (Forseti hringir.) aftur þetta tvíhöfða element sem ég var að lýsa hér í fyrra svari, fyrri spurningu.

þýðir einmitt ekki að þú sért endilega með öll verkfæri málaflokksins hjá þér. Við getum líka nefnt loftslagsmálin þar sem ráðherra málaflokksins er ekkert endilega með stærstu verkfærin hjá sér heldur eru þau mörg hjá fjármála- eða samgönguráðherra eða ýmsum öðrum.

En síðan þarftu einmitt að hafa möguleikann á því að grípa inn í þar sem aðrir ráðherrar fara út af sporinu.

Ráðherra jafnréttismála þyrfti að geta sett ofan í við menntamálaráðherra þegar hún hundeltir konu sem var bara að leita réttar síns í dómsal. Varðandi það að mannréttindamál séu núna að færast yfir í forsætisráðuneytið þá velti ég því upp, ég er ekki viss af hverju þetta er að gerast en mig grunar að þetta sé bara enn ein birtingarmyndin á vantraustinu innan ríkisstjórnarinnar, að þau þurfa að sigta málaflokka inn til ráðherra sem vilja eiga þá eða er hægt að treysta til að sjá um þá. Þar geta þeir síðan bara verið í dálitlum friði með þá. (Forseti hringir.) Í stjórnarsáttmálanum er talað um að lögfesta

Og vel að merkja, þetta loforð ríkisstjórnarinnar (Forseti hringir.) er bara það að setja á blað samþykkta ályktun Alþingis sem átti að vera búið að klára fyrir ári.

sem við sjáum milli annars vegar stjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar og hins vegar þessa fjárlagafrumvarps. Þar er engin alvörusókn boðuð í menntamálum, í loftslagsmálum, í húsnæðismálum og fleiri málaflokkum sem öll okkar framtíð veltur á. Þau eru líka vond hvað viðkemur almannatryggingum því að svo virðist sem áfram standi til að reka mjög harða skattpíningar- og skerðingarstefnu gagnvart öryrkjum og gagnvart tekjulægra eldra fólki og sérstaklega því sem reiðir sig alfarið á lífeyrissjóðsgreiðslur. Mig langar til að nýta þessa seinni ræðu mína til að fjalla annars vegar aðeins um heilbrigðismál

ætla ég að fá að beina til hans nokkrum spurningum hér á eftir og fá aðeins að ræða við hann um umhverfis- og loftslagsmálin. Fyrst að heilbrigðismálunum. Í aðdraganda þessara kosninga tók ég saman gögn af vef Hagstofunnar og benti á það að sjúkrarýmum hefur fækkað jafnt og þétt miðað við íbúafjölda á Íslandi um langt árabil, úr 335 á hverja 100.000 íbúa árið 2007, þannig var það þá, niður í 227 á hverja 100.000 íbúa árið 2019. Þetta gerðist á meðan þjóðin hélt áfram að eldast, á meðan hlutfall eldra fólks, hópsins, sem helst þarf á sjúkrahúsþjónustu að halda, fór úr 11,5% af heildaríbúafjölda upp í 14,2%, og á meðan varð sprenging í komu ferðamanna til landsins,

og rekstur hjúkrunarheimila var stórlega vanfjármagnaður, eins og við þekkjum. Rúmanýting á sjúkrahúsum var um og yfir 100% og það löngu áður en heimsfaraldur skall á. Þetta vitum við. Þetta er langt, langt umfram það sem er svona alla jafna talið ásættanlegt á bráðasjúkrahúsum í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Starfsfólk í heilbrigðiskerfinu þekkir þetta allt saman á eigin skinni, hvað þetta er óboðleg staða, hvað þetta veldur ómanneskjulegu álagi og setur jafnvel sjúklinga í hættulega stöðu. Þetta er nokkuð sem við í Samfylkingunni vöktum sérstaka athygli á og kölluðum eftir úrbótum á síðasta kjörtímabili og sérstaklega síðasta sumar þegar álagið var hvað mest og þörfin á úrbótum hvað brýnust. Hver voru svörin

Það er auðvitað alveg rétt að legurýmum hefur fækkað miðað við höfðatölu út um allan heim eftir því sem læknavísindunum fleygir fram og meðferðarúrræði færast af legudeildum yfir á dagdeildir. Það er staðreynd. En það er samt ekki hægt að líta fram hjá samhengi hlutanna, líta fram hjá því hvernig þessi fækkun hefur átt sér stað samhliða veldisvexti í komu ferðamanna og þeirri staðreynd að Ísland er í þeim hópi Evrópuríkja, þar sem gjörgæslurúm eru fæst miðað við mannfjölda og þeirri staðreynd að að Ísland er í hópi þeirra Evrópuríkja þar sem rúmanýting á spítölum er mest. En þetta voru engu að síður viðbrögðin úr herbúðum stjórnarmeirihlutans. Það er bara látið eins og fækkunin sé einhvern veginn hið eðlilegasta mál og allt bara vegna tækniframfara. Í ljósi þessa þessara sjónarmiða, sem við heyrðum bara nokkrum vikum fyrir kosningar, kemur það þægilega á óvart að í þessu fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir sérstökum framlögum til að fjölga legurýmum. Það kemur bara mjög þægilega á óvart. Það er gott. Þarna erum við m.a. að tala um 510 milljónir til reksturs hágæslurýma í Fossvogi og Hringbraut. Það er engu að síður ljóst að Ísland verður áfram eftirbátur annarra norrænna ríkja þegar kemur að fjölda gjörgæslurýma.

þau viðmið sem við þurfum að horfa til — hafa ekkert aukist að neinu ráði á undanförnum árum. Og eins og Gylfi Zoëga hagfræðiprófessor hefur bent á og sýnt fram á með athyglisverðum útreikningum í tímaritinu Vísbendingu, má alveg færa fyrir því gild rök með því að líta til verðhækkana og launahækkana, að horfa á stóru myndina, að fjárframlög hins opinbera til Landspítalans hafi ekki aukist jafn mikið og þörfin fyrir sjúkrahúsþjónustu á síðustu árum. Þegar kemur að almennri sjúkrahúsþjónustu sjáum við beinlínis lækkun milli ára í þessu frumvarpi

átti að vera búið að lögfesta samninginn í desember 2020, fyrir ári síðan. Ríkisstjórn Íslands og þáverandi ráðherra málaflokksins áttu að grípa til ráðstafana og undirbúa lögfestinguna í samræmi við þessa dagsetningu, 13. desember, minnir Þetta voru einfaldlega tilmælin sem Alþingi gaf. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur flaskaði á þessu á síðasta kjörtímabili. Svo kynnir hún það með pompi og prakt í stjórnarsáttmála um síðustu helgi að samningurinn verði lögfestur á því kjörtímabili sem nú er að hefjast. Margir fögnuðu því, auðvitað. Þess vegna eru það alveg sérstök vonbrigði að sjá núna fjárlagafrumvarp þar sem til stendur að lækka framlög til málefna fatlaðra milli ára. Það er ekki bara að framlögin lækki núna milli ára heldur eiga þau samkvæmt þeim útgjaldarömmum sem unnið er eftir, sem fylgja í fylgiritinu með frumvarpi til fjárlaga, frumvarpi til fjárlaga, bara að halda áfram að lækka á hverju einasta ári þessa kjörtímabils. Hvernig í ósköpunum samrýmist þetta eiginlega fyrirheitunum í stjórnarsáttmála um að bæta kjör og auka réttindi og eftirfylgni með réttindum fólks með fötlun? Ég skil það ekki. Þjónusta við fatlað fólk var færð frá ríki til sveitarfélaga 2011 og þessi nauðsynlega grunnþjónusta hefur kostað miklu meira en framlög jöfnunarsjóðs og viðbótarútsvar hafa staðið undir.

Það er bara það sem ég er að leggja áherslu á. En ég held hins vegar að við verðum aðeins að koma okkur úr því að ræða einungis um fjárlagaliði yfir í það hvernig við ætlum að gera þetta og hvernig við náum samstöðu meðal þjóðarinnar til þess að gera það.

hann sakni þess að það sé rætt kannski meira um útfærslu o.s.frv. Við höfum næstu mánuði og allt kjörtímabilið til að ræða um útfærslur og það mun ekki standa á okkur í stjórnarandstöðunni og okkur í Samfylkingunni að veita ríkisstjórninni aðhald og leggja fram lausnir í loftslagsmálum.

spurninguna. Ég ætla ekki að vekja neinar væntingar hjá þingmanninum um að ég muni svara þannig að hv. þingmaður verði ánægður en

Það er eitthvað sem menn vinna samkvæmt bestu getu og það er aldrei þannig að allir séu ánægðir, allra síst ráðherrarnir sem fara með hvern málaflokk fyrir sig. En hins vegar liggur alveg fyrir hver markmiðin eru. Þau eru mjög metnaðarfull. Við þurfum að ná þeim. Það er einarður vilji

Virðulegi forseti. Ég hjó eftir því í ræðu hv. þingmanns að hann talaði um fækkun sjúkrarýma

Þegar kemur að því að takast á við þetta, þangað til núna í fjárlögum að það er örlítið verið að bæta inn fyrir sjúkrarými, þá hefur svarið hingað til það þurfi bara að bæta framleiðni eða fara í stafræna umbyltingu í heilbrigðiskerfinu. Ég staldra við það af því að ég man eftir því að afi minn heitinn, sem var hjartasjúklingur í 17 ár

að sjá til þess að peningar séu nýttir vel, þjónusta sé veitt á réttu þjónustustigi og það ríki gott skipulag í heilbrigðiskerfinu og það sé einhver hemill

Og þetta er eftir heimsfaraldur, eftir sóttvarnaráðstafanir og samkomutakmarkanir sem hafa lagst ofboðslega þungt sérstaklega á yngra fólk. Þarna á heldur ekkert að sækja fram.

hrósa sjálfum sér fyrir mætingu. Mér finnst það vel gert hjá honum að vera mættur í umræðu um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnar sem hann situr í. Þeir hafa ekki verið margir, ráðherrarnir, í þessum sal í dag.

hugtak. Okkur er tamt að tala um jafnrétti, og jafnrétti t.d. út frá hagsmunum kynjanna. En þetta er breiðara hugtak og þar undir hljóta að falla jöfn tækifæri og aðgengi fatlaðs fólks líka.

Ég tek heils hugar undir þetta. Ég held að t.d. fjölgun samninga um notendastýrða persónulega aðstoð sé eitthvert stærsta einstaka frelsismálið á Íslandi í dag og það varðar félagsleg réttindi. Sjálfstæðismenn oft voða mikið um frelsi, tala um litlu frelsismálin; áfengi í búðir og eitthvað slíkt. En þetta er stóra frelsismálið, að fjölga samningum um notendastýrða persónulega aðstoð, gera fólki með fötlun kleift að lifa með reisn.

Virðulegi forseti. Ég er sammála því og tel reyndar að þessi hugtök séu náskyld, jafnrétti og frelsi, að manneskja sem ekki nýtur frelsis í samfélaginu njóti auðvitað ekki jafnréttis. Þess vegna hef ég líka áhyggjur af jafnrétti í samanburði við aðra. Ég hef áhyggjur af þessum málaflokki, ekki síst vegna þessarar tilhneigingar ríkisstjórnarinnar að færa sveitarstjórnum mjög fjárfrek verkefni. Það á við um þennan málaflokk,

leyfa sér svo jafnvel í einhverjum tilvikum að tala hér úr þessum ræðustól um hvað það séu mikil vonbrigði hvernig sveitarfélögin standi sig þegar allan tímann lá fyrir að þannig myndi fara.

meintar fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar að lögfesta hann. Það hefði í för með sér breytingar sem þarf að gera á lögum o.fl. sem

þar sem samningurinn tekur fyrir það að fólk sé frelsissvipt vegna fötlunar sinnar. Mig langar að spyrja þingmanninn hvort hann telji raunhæft að þetta geti orðið að veruleika eða hvort allt tal um þetta séu orðin tóm.

það hefur orðið dráttur á því að mjög skýrum fyrirmælum frá Alþingi um lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra sé fylgt. Ég átta mig ekki á því hvers vegna þetta hefur dregist svona. Eins verð ég að viðurkenna að ég hef ekki miklar væntingar til þess að þessar nauðsynlegu breytingar á lögræðislögum og

þessa frumvarps til fjárlaga. Þetta atriði varðandi lögfestingu samnings um réttindi fatlaðs fólks er náttúrlega eitthvað sem er búið að vera í bígerð mjög lengi og umræðunni mjög lengi og ég veit ekki um neinn sem hefur lýst yfir einhverri andstöðu við það. Er þá ekki ástæðan fyrir því hvað þetta hefur dregist lengi einfaldlega sú að það er ekki raunverulegur vilji til að gera þær breytingar sem þarf? Það er ekki raunverulegur vilji til þess að tryggja réttindi fatlaðs fólks. Það er ekki raunverulegur vilji til þess að tryggja frelsi fatlaðs fólks og raunverulegar hugarfarsbreytingar og og grundvallarbreytingar á því hvernig við nálgumst þessi mál, hvernig við nálgumst fatlað fólk í okkar samfélagi. Er það ekki raunverulega vandamálið? Við erum hérna með ríkisstjórn sem er

hálfþreytandi að stjórnarandstaðan sé stöðugt að hrópa að það þurfi meiri útgjöld, meiri útgjöld. En það er nú bara þannig að það kostar mjög mikla peninga að verja félagsleg réttindi.

knappa tíma sem hefur verið til stefnu til að vinna það plagg, og það þarfnast þess vegna mikillar yfirlegu og mikillar vinnu, að boða til laugardagsfundar án þess að hafa tryggt að

Mig langar til að byrja á því, sem er náttúrlega ekki best geymda leyndarmál ríkisstjórnarinnar, að hún er sinn eigin hatrammasti andstæðingur þegar kemur að andstöðu við eitt stóra málið í eigin stjórnarsáttmála,

Uppbygging almenningssamgangna er auðvitað gríðarlega mikilvæg líka. En við eigum önnur stór tækifæri og eitt þeirra er sjávarútvegurinn. Þar hafa verið stigin stór skref

ég ætla nú kannski ekki að segja sóma okkur í því en við ættum að sjá tækifærin í því að vera fyrst til að fara í orkuskipti í sjávarútvegi, vera þarna róttæk og framsýn og færa skipaflotann okkar sem fyrst yfir á grænt eldsneyti sem unnið er úr íslenskum orkugjöfum.

En nú berast fréttir af því að Landsvirkjun hafi ákveðið að takmarka afhendingu á raforku til verksmiðjanna og þær hafi í sínum orkusamningum samið um skerðanlega raforku.

hafa beitt fyrir sig þegar þeir lenda í togstreitu á milli eigin sýnar og síns flokks og þess sem ríkisstjórnin er að reyna að ná samstöðu um. Tengt þessu, af því að ég talaði áðan um að ríkisstjórnin væri einn hatrammasti andstæðingur hálendisþjóðgarðsins eða hefði verið það í meðferð hans á síðasta kjörtímabili, langar mig að spyrja hæstv. ráðherra: Hvar liggja þá mörkin á milli framtíðarorkuöflunar okkar og hálendisþjóðgarðs? Eins og ég skil orð forsvarsfólks ríkisstjórnarinnar er ekki búið að gefa það upp á bátinn. Síðan kannski tengt þessu líka, vegna þess að nú hefur ríkisstjórnin

Það er ekkert launungarmál að samstarfsflokkarnir hrukku upp við vondan draum þegar leið að kosningum og afneituðu stefnu ríkisstjórnar sinnar á liðnu kjörtímabili, ekki einu sinni og ekki tvisvar heldur oftar.

Nú er staðan önnur og þar situr þingmaður Framsóknar sem í aðdraganda kosninga lýsti því yfir að of langt hefði verið gengið í ríkisvæðingu heilbrigðiskerfisins með tilheyrandi biðlistum.

með tilheyrandi styttingu þeirra biðlista sem hafa orðið einkennismerki ríkisstjórnarsamstarfs þessara þriggja flokka. Ég hafði hins vegar óskað eftir því að fá hingað fyrrverandi hæstv. heilbrigðisráðherra, sem nú er ráðherra sjávarútvegs og landbúnaðar, til að ræða þetta með völd einstakra ráðherra í fjölskipuðu stjórnvaldi. Því miður,

gjald fyrir nýtingu á sjávarauðlindinni. En ég rifjaði upp stefnu — það má tala um hugsjónir —Vinstri grænna frá því áður en þau gengu í hjónaband með þeim flokkum sem hafa gert það að listgrein

hvort hún myndi nýta sér vald sitt sem ráðherra þessara málaflokka í fjölskipuðu stjórnvaldi til að beita sér fyrir og ná fram breytingum á styrkjakerfi landbúnaðarins, færa það í átt frá framleiðslutengdum styrkjum í átt til styrkja fyrir nýsköpun og græna framleiðslu. Hvort hún hygðist styðja sérstaklega við rekstur sem stöðvar losun gróðurhúsalofttegunda frá jarðvegi og gróðri, t.d. með endurheimt votlendis og hnignaðs mólendis. Þess sér ekki stað í fjárlögum. Ég sé ekki þessa stefnu mótaða í stjórnarsáttmála. Þýðir það að þetta sé ekki stefna Vinstri grænna heldur eða þýðir það að

á því hvernig menn nálgast þetta verkefni. Ég held að það væri til mikils unnið ef við getum komist á þann stað að við gætum alla vega

Ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir krefjandi spurningar. Það er alls ekki þannig að fjórum árum hafi verið sóað og það er ekki þannig að sá sem hér stendur mæti og það sé bara ekkert á borðinu og það þurfi að byrja alla vinnu. Það er alls ekki þannig, sem betur fer.

Það getur verið galli en það getur líka verið kostur því það þarf hvort eð er að taka þá samræðu og vonandi næst samstaða þar sem allir þurfa að gefa eftir eða að vera jafn óánægðir eða hvernig sem menn orða það.

Það er auðvitað alveg rétt og ég sagði það líka að hálendisþjóðgarður snýst um annað og meira en orku. En af því að ég var nú í þessari nefnd og fylgdist vel með málinu á síðasta kjörtímabili þá var það líka þannig, og ég stend við það, að margt af því sem tínt var til í andstöðu við þetta mál

voru þar sannarlega hvor á sínum endanum. En spurningin er hvort þeir nái samstöðu, annars vegar ráðherra loftslagsmála og hins vegar ráðherra landbúnaðarmála, í að vinna að því stóra lykilatriði sem er að kippa styrkjakerfi landbúnaðarins til nútímans fyrir bændur, fyrir neytendur

Ég nefndi það einnig að við ættum að reyna að stefna að því að gera Ísland að miðstöð þekkingar og nýsköpunar á alþjóðavísu. Það er til mikið fjármagn erlendis á þessu sviði og það væri hægt að laða hingað til lands fjármagn sem er miklu meira en það sem hæstv. ráðherra loftslagsmála eða hæstv. ráðherra nýsköpunar geta nokkurn tímann gert.

rétt eins og við vorum brautryðjendur þegar kom að nýtingu á jarðvarma. Við höfum síðan getað tekið þá frábæru þekkingu og farið með hana út um allan heim. Ég hef séð afrakstur þess verkefnis víða um heim. Af hverju getum við ekki verið leiðandi á þessu sviði?

það land sem er í fararbroddi næstum því á hvaða sviði sem er þegar kemur að grænum lausnum. Við höfum allt sem þarf. Við höfum menntunina, menntastigið. Við höfum tenginguna okkar í netið, við erum tiltölulega einsleitt samfélag þannig að það er auðvelt að keyra svona verkefni af stað. Við höfum orkuna okkar og það sem meira er, við höfum eftirspurnina, vegna þess að við erum enn þá að kljást við það hvernig tryggja megi jafnrétti til mennta og heilbrigðis í okkar dreifðu og fámennu byggðum. Það er með nýsköpun í grænum

Það er von mín að hæstv. ráðherra sem hér situr og þessi mál tengjast nýti sér þessa umræðu

Nú sitjum við hér í þessum sal og erum búin að vera að rýna frumvarp sem er búið að segja margoft að sé

og nær enginn úr stjórnarliðinu, fáir ráðherrar og fáir fulltrúar ríkisstjórnarinnar í fjárlaganefnd, hafa gefið sér tíma til að vera hérna inni. Mig langar að heyra hug hv. þingmanns, hvað þingmanninum finnst um svona vinnubrögð.

stóðst ekki freistinguna að sleppa því að færa okkur aftur til vorkosninga. Þar með verður til pressa sem gerir það að verkum að við erum komin í, ég myndi segja ógöngur með að vinna þetta mál almennilega vegna þess að við bætist síðan að einhverra hluta vegna þurftu formenn ríkisstjórnarflokkanna þriggja þetta skjól sem kosningaskandallinn í Norðvesturkjördæmi bauð upp á. Nú mæta þeir aftur tveimur mánuðum eftir kosningar með hálfunninn stjórnarsáttmála og hroðvirknislega unnið frumvarp. Ég sé ljósan punkt í þessu: Hér eru fjölmargir nýir þingmenn með margs konar reynslu að baki sem hafa mikið til málanna að leggja og hafa nýtt þennan tíma mjög vel í umræðu og að kynna sér ganginn hér.